Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 107 da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

jer ovde nikada nijednom nije došao niko od članova Vlade, između ostalog... Samo malo, samo malo.Gospođo Brnabić, hoćete li da umirite ovo što dolazi sa ove strane?Dakle, strane?Dakle, gde su članovi Vlade? Ako je već predviđeno da se njima ovde postavljaju pitanja. Da li čujete vi ovo, gospođo Brnabić? se čujemo, gospođo Brnabić? ste prisutni, gospođo Brnabić?Dakle, gde su članovi Vlade kojima treba ovde da postavljamo pitanja? Čemu ova besmislena okupljanja? Ne, ne.Vama ću Ne, ne.Vama ću onda postaviti jedno pitanje gospođo Brnabić ako me čujete. Dakle, vi ste jutros na „Happy-ju“ na onoj trovačnici kod Marića izjavili sledeću stvar – da mi ovde narodni poslanici iz opozicije namerno odugovlačimo sednicu na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta i pitanje je da li će se ono što je podneto kao zahtev da se raspravlja o litijumu još 10. ovde i održati ta sednica. To isto važi i za za sednicu o Kosovu i Metohiji.Dakle, ja sada vas pitam - šta je vaš plan zapravo ovde? Da li će biti sednica o litijumu i Kosovo i Metohiji? Kada? I to recite svima ovde da znamo da se zamajavate. Nije Marić Skupština i „Happy“, nego ovde, ovde vas gledamo i zato ste ovde i hvala što održavate red na sednici. Hvala vam, poštovani narodni poslaniče.Ja vas molim, ja mislim samo na ovoj sednici ovo četvrti put, molim vas, kumim vas, preklinjem, pročitajte Poslovnik o radu Narodne skupštine. To je minimum minimuma koji svaki narodni poslanik treba da uradi.Član 205. - članovi Vlade ne prisustvuju u ovom delu sednice. Kumim vas, ko Boga vas molim samo da bi mogli da radimo, ali to je zaista minimum.Dakle, poštovani građani, i to sam čula pa ne znam koliko puta i u utorak, članovi Vlade ne prisustvuju ovom delu sednice. Nisu pozvani.Potpredsednica Marina Raguš vam je objasnila. Ovo je vaše vreme. Vi trebate i dobijate odgovore na ta pitanja. Ako ne dobijate, to nije okej i tu Narodna skupština uvek interveniše da članovi Vlade odgovore, ako je njima upućeno pitanje. Imaćete članove Vlade večeras od 16.00 do 19.00 časova.Dakle, molim vas, molim vas, pročitajte Poslovnik o radu Narodne skupštine, samo da bi mogli da radimo.Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, apsolutno sam želela danas da kažem i vama, svim narodnim poslanicima, i građanima Republike Srbije da vi pre svega narodni poslanici opozicije morate da odlučite koji su vam prioriteti i šta želite da radimo u ovoj Narodnoj skupštini.Podneli ste Predlog zakona o zabrani istraživanja litijuma i borata. Tražili ste tim Predlogom zakona da to bude na vanrednom zasedanju. To vanredno zasedanje po zakonu se završava 30. septembra u ponoć. Od 1. oktobra počinje po zakonu redovno zasedanje. A onda ste istovremeno podneli 146 amandmana na ove zakone koji se trenutno raspravljaju. Koristite svako pravo za repliku. Koristite svako pravo za povredu Poslovnika i kada nije povreda Poslovnika, već je replika. Otežete sednicu.

i Predlog zakona o KiM i to takođe da bude u vanrednom zasedanju.Vi ili ne znate kad se završava vanredno zasedanje ili opet ne znate ni Zakon o Narodnoj skupštini, a ne Poslovnik o radu ili ne želite da raspravljamo ovde o litijumu i o KiM?Evo, molim molim vas da uradite šta želite sa tih 146 amandmana da bi to završili, ovu sednicu, da bi otvorili sednicu o Predlogu zakona o litijumu. Molim vas. Molim vas.Tako

KiM?Tako da vas molim još jednom da se dogovorimo kako ćemo raditi. Tome služe kolegijumi. Neki predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa opozicije zaista konstruktivno učestvuju na tim kolegijumima i ja im se na tome zahvaljujem. Neki, građani mogu i sami da pretpostave koji, se ponašaju na tim kolegijumima jednako kako se ponašaju i ovde u plenumu pa je nemoguće dogovoriti i razgovarati.Ali, još jednom, 146 amandmana sa dinamikom rada koju smo videli od ponedeljka znači da mi ni ovo što imamo ne možemo da završimo u vanrednom zasedanju. Hvala vam.Izvolite dalje.Reč Zahvaljujem.Želim da uputim dva pitanja Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji.Prvo pitanje je zašto mesecima kasne isplate zarada trudnicama koje održavaju trudnoću, odnosno nalaze se na trudničkom bolovanju? Znamo da po zakonu prvih mesec dana bolovanja poslodavac je odgovoran za isplatu bolovanja, a nakon toga Republički fond za zdravstveno osiguranje i tu nastaje problem.Onog momenta kada obaveza prelazi na Republički fond za zdravstveno osiguranje počinje kašnjenje isplata ovih zakona po dva, tri i više meseci.Zaista ne znamo o čemu se ovde radi. Da li je pitanje organizacione prirode, administrativne prirode ili se pak radi o nedostatku finansijskih sredstava? Molimo vas, s obzirom da je ovo izuzetno bitno pitanje da opredelite sredstva Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i da se ubuduće normalizuje isplata ovoj osetljivoj kategoriji lica u Srbiji.Drugo pitanje se odnosi i glasi zašto i ovo ministarstvo i svi mi Srbiji dozvoljavamo da se vrši diskriminacija dece koja ne žive u Beogradu. Deca van Beograda nemaju ista prava kao što imaju deca u Beogradu.Svedoci smo da je u prethodnih dana nema lokalne samouprave gde građani nisu pokušavali da sa svojim lokalnim čelnicima stupe u kontakt, da zahtevaju da se u lokalnim budžetima predvide sredstva za ovu za ovu namenu. Pisali su peticije, predavali peticije, međutim nikakvog sluha nema. Poznato je da lokalni čelnici niti žele da se bave ovim, a možda i ne mogu s obzirom da je sve centralizovano u Srbiji, zato vas molim da ovaj problem rešite, politike koje se odnose na decu, na porodicu moraju biti jedinstvene za celu teritoriju Srbije. Zahvaljujem.

u vezi sa dve veoma važne teme. Prva se tiče opšte bezbednosti, a druga opšte ekološke situacije u našoj zemlji. Dozvolite mi samo da dam kratak kontekst pre toga.Dakle, režim uporno kontaminira javni diskurs militarističkom retorikom, kupovina naoružanja, obavezni vojni rok, a naše društvo je dugi niz godina ophrvano nasiljem što je i kulminiralo ne zapamćenim prošlogodišnjim majskim masakrima i umesto preuzimanja odgovornosti mi smo slušali demagoške floskule o tome kako sistem nije zakazao, kako je povećana bezbednost postavljanjem policajaca u škole. Takođe svedočili smo akciji masovnog razoružavanja, a na terenu situacija je praktično takva da izgleda kao da su civili bolje naoružani od pripadnika sektora bezbednosti. Uporedo sa tim, dakle, roditelji i učenici maltretiraju i fizički napadaju nastavnike uz čuvenu rečenicu „znaš ti ko sam ja“, vršnjačko nasilje je u procvatu. Dešavaju se oružani sukobi u sred bela dana, na primer prošlog oktobra u Užicu, u centru Beograda se iz vazdušnih pušaka upucavaju deca. Imali smo i svedočili 15 femicidu od početka godine, teroristički napadi se vrše samostrelima, pa da li je postignut li je postignut bilo kakav efekat smanjenjem količine naoružanja ako se ono ne kontroliše i ako je crno tržište preplavljeno istim. U tom smislu imao bih nekoliko pitanja za MUP. Prvo, koliki koliki je broj krivičnih dela u kojima je kao sredstvo izvršenja korišćeno vatreno oružje u mesecima nakon završetka kampanje dobroBvoljne predaje oružja. Ovde me zanima i apsolutni broj i onaj procentualni odnos kada se uporede isti meseci prethodne godine.Drugo, da li statistički podaci pokazuju zaista smanjenje nasilja u društvu i pošto ne znamo šta se desilo sa tolikom količinom prikupljenog naoružanja pitanje je da li je ono uništeno, negde skladišteno ili se nešto treće dogodilo prosto sa njim.Osim nasilja naša zemlja je preopterećena i ekološkim problemima. Pitanje litijuma i potencijalno najavljeno otvaranje rudnika Rio Tinta u dolini Jadra samo je jedno od njih. Naša zemlja je veoma zatrovana godišnje preko 15 hiljada ljudi premine od posledica zagađenja vazduha, preko 700 hiljada ljudi nema čistu pijaću vodu, gušimo se u smeću, jer postoje na hiljade divljih deponija, čak i one koje su predviđene da budu sanitarne imaju zaista ozbiljne probleme. Postoji, ili tačnije rečeno, postojala je jedna regionalna deponija u kojoj je odlagano smeće iz dva grada Užica i Čačka i sedam opština to su Požega, Bajina Bašta, Arilje, Lučani, Kosjerić, Čajetina i Ivanjica.Dakle, uloženi su milioni kako bi kako bi se na tom mestu napravila jedna moderna sanitarna deponija, ali je ona zastrašujućom nebrigom, nezakonitim radom i prosto jednim opštim nemarom pretvorena u jedno smetlište koje truje okolino.S obzirom na činjenicu da povodom ekološke katastrofe uzrokovane požarom, na deponiji Duboko zvanične institucije se ili nisu izjašnjavale ili su dezavuisali, obmanjivale javnost sakrivajući pravu istinu, naravno zbog potrebe vlasti da se prava istina sakrije, da se ublaži isključivo i samo politička šteta ja ću sada postaviti određena pitanja za koje je važno da se čuje odgovor.Pitanje za Ministarstvo za zaštitu životne sredine prvo, kako ste dozvolili da regionalna deponija duže od dve godine nezakonito radi bez neophodnih dozvola za rad? Sami ste rekli u Ministarstvu pre par dana tek tek dve dozvole za rad nisu, odnosno da je odbačen zahtev za njihovu obnovu. Zbog čega je tek tada to rečeno? Koji je tačno dalji plan sa deponijom, na osnovu čega se planira proširenje ukoliko nije rešena sanacija i u koliko ne postoje adekvatne dozvole i na kraju, koliko tačno u Srbiji ima nesanitarnih, a koliko sanitarnih deponija? Dodatno još jedno pitanje za MUP – koliko je tačno požara na deponijama širom Srbije bilo ove godine, a koliko 2023. godine, obzirom da poslednju zvaničnu informaciju koju imamo upravo od MUP-a je da je u 2022. godini bilo ukupno 1760 na deponijama širom Srbije. Hvala. Hvala.Jedna konstatacija. U rebalansu budžeta imate predviđeno 336 dodanih za zatvaranje nesanitarnih deponija i drago mi je da konstatujemo i vi i ja, pošto ste iz Požege, a meni je Požega poprilično draga, da je tamo zatvorena nesanitarna deponija. Tako da evo, nešto radimo.Da

Ja to videla nisam, a verujem ni većina građana Republike Srbije.Idemo dalje, reč ima Aleksandar Pavić. Poštovana predsednice Skupštine, poštovani narodni poslanici, prvo pitanje Poslaničke grupe MI – Snaga naroda je upućeno Ministarstvu finansija. Radovi na izgradnji nacionalnog stadiona su započeti, izdaci za nacionalni stadion su u budžetu Republike Srbije za 2024. godinu rebalansom budžeta povećani na 31 milijardu dinara. Sa tim u vezi, tražimo od Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije da nam dostave studiju opravdanosti za izgradnju nacionalnog stadiona i studiju izvodljivosti za izgradnju nacionalnog stadiona. Pogotovu što su izbudžetirani pre izrade studije izvodljivosti, bar prema pisanju medija. Pri tome, stadion je smanjen sa najavljenog kapaciteta 62.000 na kapacitet od 52.000 gledalaca što je objavljeno letos, a cena se povećava.Drugo pitanje je vezano za Vladinu akciju „najbolja cena“ sa lancima super marketa. Na koji način je ta akcija dogovorena sa super marketima, da li je održan neki sastanak, ko je inicirao sastanak, kada i gde je održan takav sastanak, ko je sastanku prisustvovao, koji direktori i kojih super marketa su prisustvovali, da li je održan zajednički sastanak ili pojedinačni sastanci sa direktorima pojedinih lanaca supermarketa? Ko je odredio cene i proizvode koji će biti na sniženju, predstavnici Vlade ili predstavnici super marketa? Da li je lancima super marketa ponuđen neki novac iz budžeta, otpis poreza ili dugova, zemljište za nove lokacije ili bilo koja druga materijalna korist u zamenu za stavljanje etikete „najbolja cena“ i šta je tačno nuđeno? Hvala.

postavio bih pitanje – zbog čega „Er Srbija“ ima monopol na cenu kada se radi o letovima prema Moskvi i ti letovi su ekstremno skupi, od 130.000 do 140.000 košta povratna karta, dok turska kompanija za 66.000 nudi isti let?

minuta.Smatramo da „Er Srbija“ koristi svoj monopolski položaj, jer su uvedene sankcije „Aeroflotu“, tako da u tom delu bi mogao ministar da izvrši razgovor i sugestiju da da ti letovi pojeftine, jer oštećeni su pre svega i naši građani, a i mnogi turisti iz Rusije koji bi došli ovde, ne mogu zbog tako skupog leta, jer za tu cenu može da se letuje u Egiptu dana za dvoje.Takođe, postavio bih pitanje predsedniku Vlade Vučeviću. Da li se Da li se planira da dugo obećani diplomatski status Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu se dodeli? Poznato je da je taj centar za vanredne situacije od izvanredne koristi za Srbiju i da je dejstvovao nekoliko puta.Takođe, postavio bih pitanje Vladi. Izjavljeno je nedavno nekoliko puta da je poslata humanitarna pomoć za postradale u Ukrajini, 5.000 laptopova, što ja pozdravljam, ali istovremeno pitam – da li je Vlada slala nekakvu humanitarnu pomoć u Kursku oblast i Donjecku oblast, gde je ruski živalj zahvaćen ratnim operacijama?Postavio

građani Rusije koji su na privremenom boravku ovde kupovinom nekretnine dobiju privremeni boravak do tri meseca, a da ne mogu da dobiju državljanstvo? Predlažem da kupovinom nekretnine posle tri godine dobiju automatski državljanstvo. Ovo se pre svega odnosi na izvestan broj, koji je ne tako mali, ruskih državljanki koje su zasnovale brak sa srpskim državljanima i čekaju na srpsko državljanstvo pet do sedam godina i time je njima onemogućeno da zasnuju posao u državnim organima.Imao bih pitanje za Milicu Đurđević Stamenkovski. U njenom ekspozeu o populacionoj politici ili demografskoj politici stanovništva zapostavljena je čitava jedna kategorija. Mi smatramo da srpsku državu može samo da obnovi srpski seljak. Međutim, mi imamo, niko nije govorio o tome, 250.000 do 260.000 neoženjenih momaka od 25 do 55 godina, jer ne mogu da zasnuju bračnu zajednicu. To više nije njihov lični problem, već nacionalni problem, jer devojaka u okruženju u srpskim selima nema. Znači, država mora da se pozabavi tim tim problemom.Predlažem da se uvede bećarski porez, kao što je Miloš Obrenović u svoje vreme. Mi imamo u gradovima samce i samice sa ogromnim platama, koji teže za prolaznim materijalnim dobrima. Bilo bi dobro da jedan deo plate izdvajaju za socijalne slučajeve i podršku porodicama sa više dece.Na kraju, poslednje pitanje za ministra za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, Nemanji Staroviću. Da li je upoznat sa slučajem u Šapcu, da izvesna direktorka Centra za socijalni rad Biljana Mrkonjić na više intervencija i sugestija građana iz Cerske zgrade u broju 17, gde

svakodnevno se dešavaju skandali. **Ana Brnabić** Hvala vam, nemate više vremena, a niste me ni poslušali da privodite kraju.Mila Popović, izvolite. Imam pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo. Prema navodima BIRN-a, postoje sumnjive okolnosti pod kojima su privatni prevoznici dobili posao za prevoz putnika u Beogradu u vrednosti od 1,2 milijarde evra naših para.Naime, prema izjavama svedoka koje je BIRN naveo u ovom članku, zakazan je bio sastanak i održan u pančevačkom hotelu „Tamiš“, za koji takođe postoje informacije nezvanične od ljudi koji žive u Pančevu i koji rade u hotelu, da taj hotel je u stvari u vlasništvu Branka Malovića, sive eminencije SNS i potpredsednik izvršnog odbora SNS.Na SNS.Na tom sastanku prisustvovali su privatni prevoznici, koji su želeli da učestvuju i na tenderu, kao i ljudi iz gradske uprave. Tada im je rečeno da bi mogli da učestvuju na tenderu i da dobiju posao da prevoze putnike u Beogradu, treba da plate u kešu izvesnoj osobi iz gradske uprave. Postojala je tarifa 30.000 evra po zglobnom autobusu, 25.000 evra po solo autobusu i još 10.000 evra za svaki minibus. Oni koji nisu želeli da plate, nisu imali priliku da učestvuju na tenderu i nisu mogli da dobiju posao.Dakle, posao.Dakle, imali smo jedan konzorcijum privatnih prevoznika koji se prijavio za posao i oni su dobili posao u vrednosti od 1,2 milijarde evra, i to dve firme povezane sa Zvonkom Veselinovićem, čovekom koji je zajedno sa svojim partnerom Milanom Radojičićem poslednjih godina postao jedan od najbogatijih Srba, koji zida i gradi i dalje po Beogradu, iako se nalazi na međunarodnim listama za sankcije zbog organizovanog kriminala i koji je hapšen u vreme prošlih vlasti zbog droge i zbog krađe kamiona. Da ne govorim o tome da je prevoznik C&LC, poznat po brojnim incidentima sa vozilima koja nisu bila bezbedna. Znamo da se više puta linija 511 koja vozi za Sremčicu, koja je u njihovom vlasništvu, samozapaljivala i da je rizik po bezbednost bezbednost građana.Dakle, postavljam pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova i tužilaštvu – da li je sprovedena istraga o potencijalnoj korupciji, te nepravilnostima u poslovanju i sigurnosti vozila koja saobraća na beogradskim ulicama? Ako nije, zašto nije i kada će sprovesti istragu? Da li je sprovedena istraga o navodima da su pojedini prevoznici bili prinuđeni da plate nadoknadu u gotovom novcu da bi učestvovali na tenderu? Ako nije, zašto nije i kada će? Jer izuzetno je važno da se svi ovi navodi detaljno ispitaju, kako bi se osiguralo da se tenderi sprovode na zakonit i transparentan način, u interesu građana Beograda i bezbednosti putnika u javnom prevozu.Drugo pitanje je za gospodina Vesića, a vezano je za Fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom Selu. Gospodin Vesić, Siniša Mali i Aleksandar Vučić od 2019. godine obmanjuju građane da se gradi i radi Fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom Selu. Mi smo bili u Velikom Selu, evo, pogledajte kako to tamo izgleda. Tamo nema ničega, ni „f“ od fabrike, nema radnika, nema mašina, ali zato ima ono što vi volite da kažete – zmija, pacova i žaba, ja ih lično videla svojim očima.Pa me zanima, pošto sam ja već postavila pitanje Goranu Vesiću kada će se graditi i kada će biti završena Fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom Selu, odgovor glasi – s obzirom na činjenicu da izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda nije ugovorena, u ovom trenutku ne postoji ni precizno određen rok za izgradnju istog.Pa me zanima, dakle, pitanje za gospodina Vesića, zašto je pet godina lagao građane da se gradi Fabrika za preradu otpadnih voda, kada sada u ovom odgovoru vidimo da još nisu ni započeti pregovori za izgradnju? Jer znate, kad kažete građanima da se nešto gradi, oni misle da se zaista tamo nešto gradi, a ne da je tamo sve obraslo u korov i da ljudska noga nije kročila.Drugo pitanje, pitanje, zašto se nije nastavilo sa projektom "Interceptora" koji je Dragan Đilas izgradio 2012. godine? To je kolektor koji sakuplja sve fekalne vode i onda je samo trebalo nastaviti projekat. Zašto je obustavljen projekat? Na to je Goran Vesić odgovorio da je taj posao bio u nadležnosti gradskog građevinskog zemljišta grada Beograda i da on nema odgovor na to pitanje.Gospodin Vesić treba da prestane da se pravi blesav i da se ponaša kao da je juče došao na vlast. U Beogradu je 10 godina bio vlast, 2013.

Hvala lepo.Uvažena predsednice, poštovane kolege, ja bih svoja pitanja uputio Ministarstvu spoljnih poslova, gospodinu Marku Đuriću. Smatram da postoje određene kontradiktornosti u našoj spoljnoj politici. Situacija u svetu svakako jeste kompleksna, ali kako jeste kompleksna, treba da vidimo kako Srbija tu može da se snađe i sa čime možemo zapravo da računamo na terenu spoljne politike.Naime, ima nekoliko problematičnih momenata. Kako "Fajnešel tajm" piše u svom tekstu, ja ću citirati - Izvoz municije koji ide ka Ukrajini od strane Srbije dostigao je vrednost 800 miliona evra. Ovo je suma koju je za ovaj list potvrdio i predsednik Aleksandar Vučić i naznačio je kao približno tačnu, a opravdao je ekonomskim razlozima. Radi se o periodu od 2022. do danas, odnosno od invazije Rusije na Ukrajinu.U istom tekstu, sagovornici teksta, gospodin Vejvoda i Trebeš kažu - Učešće Srbije u protoku municije ka Ukrajini dovoljno je prikriveno. Jasno je da gospodin Vučić želi da zadovolji svoju krajnju desnicu u Srbiji, u Srbiji, dok Srbija pruža masovnu pomoć oko naoružanja Zelenskog i Ukrajine.Ovo je još dodatno interesantno ako se uzme u obzir i druge cifre. Mi smo i u toku rebalansa mogli da čujemo raspravu o tome koliko smo jači ili slabiji od drugih zemalja. Konkretno, juče smo čuli da smo dosta jači od Hrvatske. Ovi podaci koje ja imam zapravo tako nešto i potvrđuju, iz prostog razloga što Hrvatska kao članica NATO-a, recimo, ukupna vrednost njenog izvoza municije ka Ukrajini je svega 180 miliona evra, naspram ukupne vrednosti Srbije od 800 miliona evra.Na unutrašnjem planu su stvari jasne, tu imamo širenje rusofilstva i putinizacije, ali na spoljnopolitičkom planu Zelenski i Ukrajina dobijaju značajnu podršku u vezi sa municijom i ta podrška je bolja opet od Hrvatske na način da oni daju određene tenkove koji nisu do kraja ni upotrebljivi. Srbija snabdeva Ukrajinu sa granatama koje su joj vrlo potrebne, pa je moje pitanje za Ministarstvo spoljnih poslova kako ovo utiče na geopolitičke odnose i našu poziciju na zapadu?U vezi sa tim je i moje drugo pitanje gospodinu Marku Đuriću. Danimo ovde raspravljamo o parama za avione za "Rafale". Premijer je već rekao i obrazložio da je i to geopolitički potez, međutim, i ovde nalazimo određene kontradiktornosti. Kao što se i ovde raspravlja u ovom parlamentu o "Rafalima", u francuskom društvu se raspravlja o toj prodaji aviona Srbiji, pa se tamo kaže, citiraću tekst – Socijalistička partija pozvala je predsednika Francuske da ugovor o prodaji "Rafala" Srbiji dostavi skupštini Francuske i da ga suspenduje dok se parametri korišćenja ovih "Rafala" i njihova demokratska kontrola ne registruju, garantuju i nadgledaju unapred Sporazumom o odbrani.Izgleda da dogovor sa Makronom ne znači obavezno i dogovor sa Francuskom. Postoje ljudi koji tamo drugačije misle. Njihove motive čitam u sledećem - Francuski socijalisti podsećaju na događaje u Banskoj, za koje niko nije odgovarao govore o tome da su decembarski parlamentarni i lokalni izbori, prema izveštaju međunarodnih posmatrača, ocenjeni za lažne - ovo je citat, i smatraju da se ovim ugovorom na evropskom nivou diskredituju izgledi za evropsku integraciju Srbije.Na kraju ću završiti sa pitanjem za gospodina Vulina, ministra bez portfelja. Mi smo u jučerašnjoj diskusiji i prekjuče od njega označeni kao pronatovska opozicija, a evo izgleda da neke poruke dolaze iz suprotnog smera. Pitanje za ministra Vulina je - kako komentariše izjavu svog koalicionog partnera, gospodina Pastora, da je za ulazak Srbije u NATO i kako je ovo konzistentno sa politikom koju vodi Vlada? Hvala vam.

dat odgovor, samo da bi politizovali neke teme, ali, dobro.Ja ću vam ponoviti - Srbija ne izvozi oružje zaraćenim stranama, ni Rusiji, ni Ukrajini. Mi imamo namensku industriju, izvozimo onim dozvoljenim krajnjim kupcima i brinemo o našim ljudima i njihovim porodicama, desetinama hiljada zaposlenih u tim kompanijama. Ali, dobro, ako tako želite, to je takođe okej.Reč ima Ljubinko Đurković. Poštovane dame i gospodo, braćo i sestre, uvaženi građani, iskoristiću priliku da postavim nekoliko pitanja nadležnim ministarstvima i Vladi u celini.Za Ministarstvo prosvete i ministarku Slavicu Đukić Dejanović, da li će i kakve posledice pretrpeti zaposleni u prosveti zbog obustave rada i da li će evidencija koja je pravljena tih prosvetara koji su traženi od direktora škola u tome da se izvrši dodatni pritisak na te prosvetne radnike, a na neki način zanemarujemo nagomilane probleme u prosveti?Ministarstvu poljoprivrede i za ministra Aleksandra Martinovića, ko je i kada dao saglasnost Rio Tintu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i saglasnost za istraživačke istraživačke radnje i eksploataciju iako su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o eksploataciji zabranjeno istraživanje i eksploatacija koja se obavlja na poljoprivrednom zemljištu prve, druge, treće, četvrte, pa i pete kategorije i kako je otuđenje poljoprivrednog zemljišta bilo moguće za strance, odnosno strana i pravna i fizička lica?Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministru Ivici Dačiću, da li je policija podnela prijavu za fizički napad na snimateljsku ekipu "Slike života" koji je 21. avgusta u reonu Čoke Rakite, teritorije opštine Žagubica, protiv dva vozača cisterne, JP "Belosavac" iz Žagubice koji su fizički nasrnuli na

Koja su prava i obaveze pomenutog preduzeća? U čemu je razlika između prethodne službe glavnog gradskog urbaniste i novog JP "Projektni biro"? Da li će JP "Projektni biro" se baviti javnim projektima ili će uslovljavati i uticati na privatne projekte i investitora? Da li su osnivanjem ovog projektnog biroa, rešene ili pokušavaju da se reše neke nesuglasice koje su u javnosti poznate između uvaženog gospodina ministra i gradonačelnika Beograda,

trebamo da rešimo goruće probleme koje treba uložiti u prosvetu za povećanje plata prosvetnim radnicima, za uslove rada i normalno poboljšanje đačkog standarda? Zahvaljujem Hvala.Samo da vam pomognem, poštovani narodni poslaniče. Što se tiče ovog pitanja koje ste uputili ministru Martinoviću, teško da on može da vam odgovori, tako da mislim da ne očekujete odgovor.Što se tiče saglasnosti da Rio Tinto kupi poljoprivredno zemljište, znate država tu nije posredovala ni uticala. Prodali su ga vlasnici zemljišta, kupio gas je onaj ko je hteo. Za to ne treba saglasnost, ni dozvola ko hoće da proda, ko hoće da kupi, tako da država sa tim nikakve veze nije imala.Što se tiče toga ko je dao pravo na istraživanje Rio Tintu na poljoprivrednom zemljištu, taj odgovor morate da potražite u vašoj stranci jer mu je dala ova Vlada kada je premijer bio Vojislav Koštunica. Teško da tu Martinović može da pomogne. Sve ovo ostalo ja ću zamoliti Vladu da hitno odgovori.Reč

a između ostalog kasnije ću i Ministarstvu finansija.Dakle, ovako. Pre svega, privremenom gradskom veću grada Niša, pošto ćemo da vidimo koliko će da traje, želim da postavim pitanje koliki je minus u budžetu grada Niša ostavila gradonačelnica, bivša gradonačelnica Dragana Sotirovski?

Izveštaju?Naravno, pošto je kao oštećeni subjekat grad Niš da li će sadašnji privremeni gradonačlenik pokrenuti krivičnu prijavu, s obzirom na to da je taj budžet najviše oštećen, odnosno da su građani Niša oštećeni?Smatram oštećeni?Smatram da, pošto su u pitanju milioni, neophodno je da Tužilaštvo uradi svoj posao, ali neophodno je subjekti koji učestvuju u svemu ovome rade svoj posao.Naravno, vidi se da postoji nekakva aktivnost, pokušavaju da privid neke aktivnosti stvore u Nišu, ali je činjenica da je budžet prazan, činjenica je da ne postoji novac koji se isplaćuje ni za subvencije, ni za određene plate, ali zato postoji nada ili bolje rečeno pokušavaju da kupe ljubav tako što obećavaju neku vrstu socijalne pomoći gradskoj upravi.Sad želim da postavim pitanje – da li je istina da su plate u beogradskoj gradskoj upravi skoro pa 50% veće nego u svim ostalim gradskim upravama u Srbiji, pošto znamo, naravno, da postoji poseban zakon za grad Beograd? s obzirom da su razlike 50%, evo samo konkretno načelnik Uprave ima koeficijent u Beogradu 50, a u Nišu 31. Ja smatram da je to neophodno izjednačiti, jer jednostavno troškovi života su svuda poskupeli i ne može ovde prosek plata u gradskoj upravi 100.000, 150.000, a u Nišu, Boru, Zaječaru ili bilo kom drugom gradu između između 50.000 i 80.000.Kad smo kod Zaječara, pošto znamo da imamo, takođe, i jednu vrlo zanimljivu lokalnu vlast u vidu lika i dela Boška Ničića koji je naravno do skoro urlikao protiv SNS, a onda prešao da bude njihov bot, imamo situaciju da je potrošeno 32 miliona evra za stadion. Želim da postavim pitanje i toj lokalnoj upravi – da li će sledeće nešto slično raditi s obzirom da imaju stvari koje već godinama, 12 godina, nisu popravili, a to je da nema grad ni pijaću vodu, da između ostalog ni pijacu nisu završiji, da jednostavno ni parkinge nemaju, koje su naravno nelegalno izgradili? Naravno da imaju puno turističkog potencijala u koji se ne ulaže.Vrlo dobro znate da tako nešto ne može da opstane s obzirom da grad mora da se razvija paralelno i da u ovoj situaciji imamo kao, da kažem, primer kuće koja nema prozore i vrata, ali zato ima bazan i što je najgore, na tom stadionu ne igra Timok, negoigra OFK Beograd. To znači da se u tom bazenu kupaju neke komšije, a ne ljudi koji žive u toj kući, u ovom slučaju u ovom gradu.Naravno, imamo situaciju i u gradu Boru koji je nekada bio ponosan i rad grad, sada se osećaju kao da su građani drugog reda. Da li je realno da tamo očigledno kineske manjine, u ovom slučaju, a možda sutra i većine, imaju više prava nego građani Bora. Moj kolega Miroslav Aleksić, odnosno šef poslaničke grupe Narodni pokret Srbije je to postavio kao pitanje. Dakle, 2000 hektara je predato kineskoj, očigledno, vlasti, u ovom slučaju kompaniji „Zi Đin“ i oni sada zaista žele da isteraju ljude koji žive tamo već godinama.Ne samo to, vrednost svega toga što je predato jeste, od naravno, 14 miliona, tona bakra i tri tona zlata, je 144 milijarde evra. Da li je možda to moglo na drugačiji način da se uradi s obzirom da znamo da uskoro pokušavate da date i rudnik, odnosno u ovom slučaju da se napravi rudnik litijuma kako bi na isti način završio.Mi ne treba da budemo afričke zemlje, mi treba da budemo zemlje koje to eksploatišu i prodaju kasnije kao svoju rudu, a ne da u ovom slučaju dajemo but zašto.Naravno, pošto mi je pred kraj želim da postavim pitanje – da li je tačno da je u ovom slučaju načelnik Uprave za zajedničke poslove, Dejan Matić, predao na korišćenje Klub poslanika Željku Mitroviću koji naravno živi preko puta i u ovom slučaju koristi taj Klub poslanika kao svoj?S

Da li je to u stvari cena patriotizma koji se ovde vidi u Skupštini gde se pričao o Rusima i o ruskoj Vladi svaki put kad se uzme mikrofon? Da li je taj Brabus cena koju građani Srbije plaćaju?Hvala puno.

skupštine.Poštovani građani Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, vi koji mislite da ste narodni poslanici, a niste, postavljam pitanje Javnom tužilaštvu Republike Srbije – da li u izjavama opozicionih zvaničnika i pojedinih narodnih poslanika o KiM ima elemenata krivičnog dela?Mi smo, dame i gospodo, ovih dana u Nardonoj skupštini Republike Srbije slušali opozicione narodne poslanike koji bez argumenata optužuju predsednika Vučića navodno za izdaju KiM. Istina je poštovane dame i gospodo sasvim drugačija, upravo oni koji ga prozivaju, odrekli su se poodavno poodavno KiM, i pođimo redom.Zoran Živković, bivši predsednik Vlade Republike Srbije, oktobra 2003. godine na Međunarodnoj konferenciji u Beču rekao, citiram meni je svejedno i potpuno nebitno čije je KiM, srpsko ili albansko, završen citat i time zabio nož u leđa.Vuk Jeremić je u razgovoru sa američkim kongresmenom

citat.Čedomir Jovanović je 29.9.2015. godine rekao – država Kosovo je nepovratan čin, koji nastavljaju da ignorišu samo neopravdani političari.DraganĐilas

Dušan Teodorović je 22.7.2020. godine izjavio, citiram – Kosovo nije sastavni deo Srbije i time zabio nož u leđa vlastitoj otadžbini.Balša

otadžbini.Srbijanka Turajlić je 2018. godine izjavila, citiram: „Kosovo je izgubljena teritorija za Srbiju. Borba za rešenje Kosova i Metohije je igrokaz“, završen citat i time zabila nož u leđa vlastitoj zemlji.Dame i gospodo, niti po jednoj političkom, ekonomskom, kulturnom i etničkom i pravnom osnovu ne može se jedan deo srpske teritorije proglasiti za posebnu suverenu državu, niti se jedna nacionalna manjina te srpske države može proglasiti za suverenu i državotvornu naciju.Poštovane dame i gospodo, dozvolite na kraju da vas pozovem da napustite vaše nakaradne zamisli i da podržite jedinstvo iznutra. Ono nam je potrebno danas i sutra, ono će nam biti potrebno vekovima. Zato podržite naš put, srpski put, a to je put mira, put bezbednosti, put ekonomskog napretka koji predvodi Aleksandar Vučić, Vučić, jer on vrlo dobro zna da Srbija ima svoj nacionalni put, jer, dame i gospodo, tuđim se putem nikad kući ne stiže, samo svojim.Hvala. obzirom da više nema prijavljenih za reč, obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: gospodin Peđa Mitrović, gospođa Jelena Jerinić i gospodin Dobrica Veselinović.Nastavljamo Veselinović.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za tekuću godinu.Prva

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik gospodin Đorđe Stanković.Da li neko želi reč?Reč

naše države u ovom slučaju biti EKSPO i, naravno, još neki imaginarni projekti koji još uvek ne postoje, ali u ovom slučaju su svakako deo tog paketa, da li je to stadion u ovom slučaju u vrednosti od milijardu evra ili nešto slično.Želim samo da postavim pitanje na koji način se, u ovom slučaju je retoričko, s obzirom da smo u amandmanima, na koji način se u ovom budžetu vidi ravnomerni razvoj Srbije? Da li je u ovom slučaju ne samo Beograd i okolina, da kažem, isprojektovana ili da li postoje neki veći projekti koji će se raditi i na jugu Srbije, odnosno, u ovom slučaju u Nišu, Zaječaru, Leskovcu, jer u ovom slučaju vidimo da je bukvalno EKSPO kao projekat jedini važan za ovu državu, i ne samo EKSPO, u ovom slučaju naravno i litijum. Mora da postoji neki način da se i jug Srbije uključi u finansijske tokove, naročito u rebalans budžeta.Mi imamo situaciju da u rebalansu budžeta bukvalno sa samo 1% su investicije koje su vezane za jug Srbije pre bile. Iz tog razloga smatram da ovaj rebalans budžeta nije dobro napravljen i svakako da u našim amandmanima ćete čuti, između ostalog, i način na koji bi to morali da sprovedemo drugačije.Hvala

Poštovani građani Srbije, poštovana gospođo predsedavajuća, koristiću i par minuta ovlašćenog predlagača na ovih dva minuta kojih imam.Na početku svog izlaganja dužan sam zbog građana Srbije da dam jedno objašnjenje. Optuženi smo od predsednice Narodne skupštine gospođe Ane Brnabić da mi, poslanici opozicije, želimo da pravimo opstrukciju rada sednice Narodne skupštine brojem amandmana koje smo predali. To je vrlo nekorektno.Legitimno pravo je da vi kažete - uplašili smo se sednice o litijumu, trese nas paničan strah da izađemo pred građane i da dozvolimo tu sednicu.Mi smo zahtev Zakona o zabrani rudarenja litijuma predali 10. septembra. Imali ste 12 dana da se sredite, smirite, popijete bromazepame i dođete ovde na sednicu i da branite vašu litijumsku proviziju, ali ne, vi nas optužujete da mi pravimo opstrukciju sednice.Evo su u mojoj ruci zapisnici sa jučerašnjih sednica. Devet desetina ovih zapisnika i ovih stranica su isprazni govori ministara, koji nemaju nikakve veze sa rebalansom budžeta. O svemu i svačemu, sem o rebalansu. Znači, jasna je namera vas ministara da pravite opstrukciju ove sednice.Ja sam ovaj amandman podneo ne očekujući… Legitimno je pravo Ane Brnabić da mene smatra maloumnim, nemojte građane Srbije smatrati ludim i maloumnim. Građani Srbije imaju oči, čuju, vide.Gospođa Ana Brnabić je tek danas, četvrtog dana došla na sednicu Skupštine o rebalansu budžeta. Nije našla za shodno ni da obavesti Skupštinu da neće učestvovati u raspravi tri dana. Nije imala pojma kako je tekla rasprava, ali je otišla danas na partijsku televiziju da tumači zašto neće biti sednica o litijumu. Kažite – plašimo se.Sada malo o amandmanu.Ja sam kroz ovaj amandman predložio da se u prvi član ovog zakona doda – i finansiranje javnih politika.Sada bih malo o tim javnim politikama. Dakle, mi se zadužujemo toliko da ne možemo da vratimo dugove. Vaša namera je jasna. Kada ne budemo mogli da vratimo dugove, vi ćete kazati – u redu je, moramo sada Jadar i Rađevinu da damo za iskopavanje litijuma. To je vaša strategija. Moramo „Srbijašume“ da damo jer nismo u stanju da vratimo dugove, jer se zadužujemo 140 evra u sekundi.Mnogo ste lako od politike 100 muslimana za jednog Srbina došli do politike 100 Srba za jednu tonu litijuma, a i jedna i druga politika su jednako opasne i pogrešne.Govorite o izgradnji auto-puteva. To je isto javna politika. milijarde i 900 miliona evra košta auto-put od Pojata do Preljine, a u vreme našeg mandata ugovaran je po ceni od 285 miliona evra. Zašto je to tako? Pa, samo ste na Grdelici ukrali 110 miliona evra.Evo šta kaže vaša ministarka Zorana Mihajlović. Umesto ugovorenih 240 miliona evra auto-puta kroz Grdelicu, taj put nas je koštao 350 miliona evra. Objasniću vam posle zbog čega je to tako. Onda još kažete – vi niste nijedan put napravili. Evo šta kaže vaš Republički zavod za statistiku, ne ja.

tome, mi smo vama ostavili ovakve puteve, ovakve bulevare. Ovakav most vam je ostavio Dragan Đilas koga prozivate. Tako je izgledao. Vi ste nama ostavili ovakve puteve i mostove. Ovo je slika koju smo zatekli posle vaše vlasti.Zašto su putevi ovako skupi? Pa, sada ću da vam pročitam. Odgovor leži u pismu pismu Papića Aleksandru Vučiću, gde on kaže: „Sa Azvirotom sam imao kontakt kao posrednik i taj put je koštao 50 miliona evra. To su tržišne cene. Onda sam ja tražio, odnosno vi da se uveća na 75 miliona evra, 10 miliona za SNS, 15 miliona za mene i Zvonka za podizvođače“. To je izjavio vaš saradnik, vaš član stranke u pismu.Ovde pismu.Ovde je pominjao i Sinišu Malog u tom pismu. Kaže na spikerfon mu je pustio razgovor i rekao da je on to odobrio i Vučić i onda, naravno, da taj put košta toliko koliko košta.Što ste nam ovako ostavili puteve? Pogledajte, slobodno, to ste ostavili, to su putevi koje ste nam vi ostavili. I onda se pitate zašto Zvonko i Andrej slave milijardu? I zašto tužite novine Nova S, što prenose ono što se govori na Skaj aplikaciji? Što ne tužite mene? Što ne tužite podgoričke Vijesti? Evo ja se odričem poslaničkog imuniteta, da proverimo da li je to tačno ili nije. Evo pred kamerama kažem ne pozivam se na poslanički imunitet da proverimo da li tu tačni ovi navodi. Da li je to tačno ili nije?Da vam dalje kažem još jednu stvar u vezi tih vaših puteva. Ove puteve ste ostavili ovako posle NATO agresije i da, krivi ste za NATO agresiju, vi kao režim, a ne Republika Srbija, a ne građani Srbije. Sramotno je da se krijete iz građana Srbije, da se zaogrnete građanima Srbije i kažete – evo, vas opozicija optužuje. Pa, mi smo stradali od te NATO agresije, koju ste vi prozvali, vi prizvali, vi proslavljali. Vama je poslužila za materijalno bogaćenje. Vama je poslužila kao alibi za izdaju Kosova i Metohije. Kako vas nije sramota da uopšte govorite o NATO agresiji i vašoj izdaji Kosova i Metohije?Da, menjali ste Pećku patrijaršiju za Vučićev stan od dva ara, to ste uradili. Proslavili ste vatrometom ulazak NATO trupa na Kosovu i Metohiji i Kruševcu 9. juna.Čitali ste nam neka imena, gospodine Mali. Ječ znate ko je Stojanović Gordan iz Jasike? Pa, ne znate, naravno, ne interesuje vas. To je čovek kome ste prvo satrli firmu „Metal promet“ 1999. godine, a onda ste ga poslali u rat na Kosovo. Niste ga vi poslali, Srbija ga je poslala. Odazvao se pozivu. Zaboravljen na Kosovu i Metohiji, stopostotni invalid, 20 hiljada dinara je primao ivalidninu. Pokrali ste mu ratne dnevnice.Znate li ko je Milivojević Slobodan? Moj rođeni brat. Znate li šta ste mu uradili? Poslali ste ga u jedinicu da meri radioaktivnost i sklanja kasetne bombe. Niste ni obavestili njegovu jedinicu da ste potpisali kumanovsku kapitulaciju. Zaboravili ste čitavu jedinicu na Prištinskom aerodromu, jedva su žive glave izvukli 15.juna.E, moje patriote, sram vas bilo. Ne smete sednicu o litijumu. Ne smete sednicu o Kosovu. Ne smete da čujete ovu istinu.

niste ni u kom slučaju smeli da dozvolite da neko nastavlja intenzivno da zlikovcima, zločincima iz NATO pakta daje opravdanje i konstantno optužujući rukovodstvo Srbije, narod Srbije za to što su bili bombardovani. A pogotovo ste morali da imate u vidu da to radi u to vreme pripadnik terorističke strane plaćeničke organizacije Otpor.Ja vas molim da ubuduće povedete računa o ovome i da prekinete, jer ovako nešto se vrlo ozbiljno od strane njegovih finansijera zloupotrebljava i UČK teroristi koji drže okupiran deo Kosova i Metohije, jednostavno, ne žale novac da se ovakve reči, samooptuživanje i optuživanje Srbije čuju iz ovog doma. Hvala vam.

Mislim da ovo nije bilo za opomenu, mislim da je ovo bilo i za težu kaznu. Usuđujem se reći da je ovo bilo za oduzimanje ja cenim to što ste tolerantni prema opoziciji, ali ovo je malo previše.Govornik izabran na listi Dragana Đilasa, koji je, kako to mladi kažu, klepio 619 miliona evra i pretpostavljam da na taj autoput u izgradnji je mislio prethodni govornik, na šta vi niste obratili pažnju, jer jedini autoput koji je DS napravila bio je autoput prema Đilasovim džepovima. Znači, novac autoputevima u šest traka ide u Đilasove džepove.Ono što je po meni malo i skandalozno je to što nas je on optužio za izdaju Kosova i Metohije. Gospođo predsedavajuća, više puta sam upozoravao da čovek pripada stranci čiji je predstavnik krajem 2007. godine u američkoj ambasadi direktno pregovarao o datumu kada će Albanci da proglase nezavisnost, što je na kraju i učinjeno, jer je dogovor bio da se to desi posle drugog kruga izbora da bi Boris Tadić mogao da bude izabran 2008. godine za predsednika Republike. želja predstavnika DS u toj ambasadi. Zato mislim da je to skandalozno.Po pitanju njihovih stradanja, gospođo, izvinute, ali morali ste ga prekinuti. Ja nisam znao da je NATO pakt gađao svoje lokatore. Hvala. Što se tiče oduzimanja reči, kao što ste malopre dobacili sa ove opozicione strane, jer je reč o replici, ja to neću da radim, jer ja ne mogu unapred da odlučujem da li je nešto replika ili je povreda Poslovnika, ali svakako ukoliko se Poslovnik zloupotrebi, to se skida sa vremena grupe.Tako da, da, ovo je replika, član 103. stav 8. ide od vremena grupe, i to važi za

Amandman je u skladu sa onim ko ga je i podneo potpuno glup i beskoristan.Što se tiče onoga što je rečeno u prilog amandmanu, pogledajte samo jednu rečenicu koju je čovek izgovorio, kaže – izgradili smo 1.400 kilometara autoputa. Pa, gde su? To su neki stelt autoputevi, treba imati posebnu nadarenost da možete da ih vidite. Oni se verovatno i kreću tim putevima itd. **Marina Raguš** Izvinite, gospodine Jovanov, vratiću vam vreme.Molim vas, ne dobacujte. Imali ste svoju priliku, imate dovoljno vremena, opet ćete imati priliku. Gospodin Jovanov vama nije dobacivao dok ste vi govorili. Hajde u korektnoj atmosferi da se bavimo dnevnim redom. Vi ste izneli svoj politički stav, koji je u potpunoj suprotnosti sa političkim stavovima ljudi koji sede na ovoj strani. Ti ljudi sa pravom su tražili da vam se oduzme reč, zato što se zaista osećaju iznevereno, poniženo itd.Ja sam vam pružila mogućnost da vi kažete svoj politički stav, zato što mi je cilj da svako izrazi svoj politički stav, a onda građani da odlučuju. Stoga vas molim, dozvolite gospodinu Jovanovu da izrazi svoj politički

da su istočni i južni krak Koridora 10 manje koštali od samo jednog Mosta na Adi koji su oni gradili. Dakle, završetak kompletnog Koridora 10 je manje koštao nego jedan most.To da će na svaki način opravda NATO agresiju na ovu zemlju, to je jasno i nisam očekivao da bude drugačije. Prosto, neko ko je bio NATO dobrovoljac 1999. godine i iz uverenja postavljao lokatore, ne očekujem da osuđuje ono što je NATO posle sa tim lokatorima radio.Ono što želim da kažem, i to je posebno besramno i nisko bilo, to je prozivanje Ane Brnabić zato što nije bila na sednici dva dana. Ana Brnabić je, kao što znate, predsedavajuća, imala virus, bila bolesna i dva dana primala infuziju. Ovo pokazuje koliko nisko jedan čovek može da padne. Ne postoji ni to zavlačenje pod klupu koje bi bilo adekvatno sramoti koju bi svako ko ima i malo obraza doživeo. Međutim, od njega očekujem da stoji uspravno kano klisurina, pošto to za obraz, čast, bilo kakav moral apsolutno ne zna.Na zna.Na kraju krajeva, kada čovek koji ulazi pred penzionerske dane, dakle koji je bliži 65 godini nego cvetu mladosti, leže pod klupu i valja se pod klupom, onda možete od takvog čoveka baš sve očekivati, pa evo i ovo da ljude koji su bolesni i primali infuziju proziva zašto nisu bili u sali da valjda slušaju njegove besede u stilu Cicerona, pa da se dive ovakvim istupima. Hvala. Hvala vama.Da, u pravu ste. Ja sam čekala svoju priliku da to isto kažem. Gospođa Brnabić se čak i ranije nego što su joj lekari preporučili vratila se u ovo zasedanje.Sa druge strane, ja sam pokušavala ovih nekoliko dana, ali sam mislila da to razumete, da vodimo konstruktivnu raspravu upravo zbog onoga što nam je svima cilj – da razgovaramo o eksploataciji jadarit, jer tako, i da stignemo na vreme da možemo lepo da uđemo u tu raspravu, ali naprosto to nije moguće, ne mogu ja to sama da uradim. Svako zaista sebi daje za pravo da govori o svemu i svačemu.Dakle i prekidanja nisu bila zlonamerna, nego samo sa ciljem da govorimo o eksploataciji jadarita, ali ukoliko se desi da ne stignemo, verujte, odgovornost nije na meni. Ja se trudim, ali ne mogu sama. Molim vas ne dobacujte, ne dobacujem ni ja vama.Gospodine Lutovac, vi ste mi u sistemu, da li hoćete po amandmanu?Izvolite.

Gospodine Lutovac vratiću vam vreme, ne brinite.Po kom osnovu vi sada želite da govorite? Bitno mi je zbog amandmana koji je na redu, amandmana koji je podneo gospodin Srđan Milivojević ili govorite kao predsednik poslaničke grupe? Po kom osnovu?(Zoran

Dakle, više puta je pomenuta Demokratska stranka u negativnom kontekstu, naročito u vezi sa Kosovom i Metohijom. Samo ću vas podsetiti da su na Kosovu i Metohiji, na severu Kosova bile srpske institucije i da je sada država Srbija u takvoj situaciji da traži autonomiju za Srbe na Kosovu. O tome sam govorio i prošli put, pa su reči izvrnute i zloupotrebljene.Dakle, moram reći da se mora prekinuti sa tim izvrtanjem reči. Stvari su vrlo jasne, činjenice postoje i Srbija zahteva autonomiju, i to vrlo ograničenu autonomiju za Srbe na Kosovu i Metohiji, autonomiju koja se zove Zajednica srpskih opština, koja nema ni izvršne, nikakve nadležnosti. Na severu Kosova više ne postoje institucije Srbije, a izdvajaju se sredstva u budžetu a izdvajaju se sredstva u budžetu za Kancelariju i Srbi sa Kosova to razumeju kao način da se u stvari izvrši transfer institucija iz Srbije na Prištinu. Eto, toliko samo kao komentar na ovo što je

Hajde recite već jednom, odredite se da znamo šta da radimo. Građani očekuju od vas da radite svoj posao. To je tema koja je izvela na ulice stotine hiljada ljudi i biće ih ponovo. Nemojte da bežite od toga, građani su životno zainteresovani za to. Dajte im odgovor sada i odmah, nemojte nas više zamajavati. Ako se plašite da razgovarate o tome, onda tako i recite.Optužujete nas ovde da opstruišemo sednicu o rebalansu da bi je produžili ne znam zašto. Prošli put ste dali Martinoviću beskonačno vreme, ne samo njemu, nego vašim ministrima da ovde pričaju o svemu i svačemu. Kršili ste Poslovnik, gazite ga svaki dan, a onda meni prebacujete kako ga ja tretiram. Isto kao i vi. Gazite ga kao otirač svaki dan. Nemojte da očekujete od nas da ćemo poštovati zakon koji vi sami ne poštujete. Dajte recite u čemu je problem da se ovde raspravlja o litijumu i boru. Pošto ste od mene tražili odgovor, apsolutno nema problema. Lično se prva radujem toj raspravi i mislim da je ovo jedino mesto da ukrstimo argumente na korist građana koji su nas ovde delegirali.Ovde se samo radi o pokušaju dogovora da ova rasprava ide u konstruktivnom smeru i da se držimo dnevnog reda kako bi stigli da imamo vanrednu sednicu koju ste tražili.Vi ste bili na Kolegijumu, kao i ja, i vaša koleginica, gospođa Nestorović, vi znate da taj zahtev koji se podneo, postojao je pravni problem, nije bio uredan zahtev, pa ste morali da uređujete taj zahtev, ali bez obzira na sve – niko ovde nema nameru da se ne održi ili, ne daj Bože, da beži od bilo kakve rasprave pogotovo na ovu jako važnu temu. Ta će se rasprava svakako održati, ali je pitanje hoćemo li mi sa rebalansom budžeta stići na vreme da onda kada ste tražili održimo tu raspravu, ali će ona svakako biti održana.Ja se nadam da ćemo stići na vreme, ali to ne mogu sama da uradim, niti gospođa Brnabić, za to je potreban konsenzus svih vas, samo da budete konstruktivniji. Ja razumem i političke strasti i strasti tokom rasprave i sve to razumem, ali molim vas – dajte samo da manje koristimo taj Poslovnik. Evo, ja preuzimam na sebe celokupnu odgovornost. Trudili sam se svih ovih dana da atmosfera prođe u dostojanstvenom tonu, da svako od vas ima pravo da kaže, izrazi svoj politički stav, ali od vas zavisi kako ćete koristiti to vreme.Konačno, zaista bih volela da se šefovi poslaničkih grupa dogovaraju o svakoj raspravi i da se ti dogovori poštuju. Kao što znate, dogovori se retko poštuju. bih da živimo u uverenju, i da se to desi vrlo brzo, da ono što se dogovorimo to se ispoštuje i raspravljamo na sve bitne teme koje proceni, da li vlast ili opozicija, ovo je to mesto.Što se tiče ministara i njihovih izlaganja, dužine njihovih izlaganja, pa i sami ste dobrim delom odgovorni kada na njih prebacujete ono što nije njihovo, a to jeste breme kojekakvih ad hominem prozivki, čak i uvreda. Druga jedna stvar, a to je osnova, po Poslovniku ministar nema ograničeno vreme, a to je Poslovnik koji je donet krajem 2011. godine i svakako nije naš potpis i to je ono što smo mi nasledili, tako je kako je. dobacuju.)Da, razumem, eto, da odgovorim i na dobacivanje. Da, i treba da se menja i to treba da bude konsenzus, a pretpostavka konsenzusa je da izgradimo poverenje. Kao što znate, to je dug proces. Jedni drugima ne verujemo, zatrovali smo atmosferu, atmosfera se spustila, ušla u svaku kuću, a ovde pokušavamo da to ispravimo. Ako ja mogu da doprinesem tome, makar nikad više ne vodila ovu sednicu i bilo koju drugu sednicu, ja ću dati sve od sebe da svako od vas ima pravo da kaže šta hoće, da počnemo da gradimo međusobno poverenje i da počnemo da vraćamo ugled ovoj instituciji kako joj pripada. Slažem se sa vama, ali pretpostavka je poverenje. Dajte da radimo na tome.Uzela sam više vremena, nego što sam htela. Izvinjavam se zbog toga. Tražili ste odgovor od mene.Reč Vreme šefa grupe.Dakle, apsolutno ne prihvatam ni na koji način optužbe da mi želimo da pobegnemo od nekakve rasprave iz prostog razloga što smatramo da bi upravo ta rasprava pokazala koliko su neozbiljni oni koji su tražili tu raspravu.Akt koji je predložen je i formalno i materijalno toliko manjkav da kada budemo pričali o tome ljudi će imati prilike da čuju i vide…(Srđan imaće da čuju i da vide kako se predlagači tog akta, a to je kompletna opozicija, odnose prema tema za koju su rekli da im je od prvorazrednog značaja.Ja ću samo da podsetim da su oni krenuli u sazivanje sednice i zahtev za sednicu sa idejom da imaju dve tačke dnevnog reda, a onda se 86 njih potpisalo iza predloga i nakon deset dana su utvrdili da im fali jedna tačka. Dakle, 50% dnevnog reda su zaboravili. Tako da mi ne da nemamo od čega da bežimo, nego jedva čekamo priliku da o tome razgovaramo.Sad, šta se desilo u međuvremenu? Pošto ne čitaju Poslovnik videli ste na početku sednice da ne čitaju Poslovnik i ne znaju Poslovnik, oni ne znaju da Skupština zaseda u redovnim i vanrednim zasedanjima.Redovno zasedanje Skupštine počinje 1. oktobra i traje 90 dana. Da su oni tražili sednice u vanrednom zasedanju, oni su tražili vanredne sednice, dakle to su tačno naveli, pozvali se na taj član Ustava Ustava i Poslovnika, a onda su sami opstruisali ovu sednicu da bi mogli nas da optuže kako eto neko neće da razgovara o njihovom predlogu. Dakle, prestanite sa opstrukcijom, prestanite sa opstrukcijom, govorite o onome što je na dnevnom redu, pričajte o onome što ste predložili i ovo će ići mnogo brže.To što vi koristite tu priliku da podnesete amandman na član ili na naslov iznad člana ili da dodate ne znam šta, a onda citirate SMS poruke Belivukovog klana i po emti put u ovu Skupštinu uvodite Belivukov klan, vi kao njegovi portparoli, ne vi lično, da budem potpuno iskren i pošten do kraja, vi lično ne, ali neki koji su tu vrlo blizu vas to rade već dve godine i toga ste takođe svesni, onda ne možete da očekujte da ćemo mi na to da ostanemo nemi i da slušamo i čekamo kako će da prođe i ajmo sad dalje kao da se ništa nije desilo. Naravno da ćemo da odgovorimo na svaku vašu optužbu tog tipa ćemo da odgovorimo.Tako da, ako želite da se to ubrza, morate da porazgovarate sa vašim kolegama, morate da razgovarate sa kolegama iz vaših redova, pa da se dogovorite kako ćete da nastupite.Mi smo tu, odgovaraćemo na ono za šta smatramo da je vredno odgovora i na način na koji mislim da treba da se odgovori. Nemamo nikakav problem ta se ta sednica sutra održi, ako danas završimo ovu i izglasamo rebalans. Ali, vi ste vrlo dobro znali ili niste znali, ali to ne može naša odgovornost da bude, jer vaše neznanje nije naša odgovornost, kako Skupština zaseda i kako ide vreme.Ako niste znali da se 30. septembra završava vanredno zasedanje, a vi podneli 150 amandmana, ja ne znam kako ste mislili da se to završi u tom roku, ali dobro, ajde videćemo, da ne prejudiciramo.Samo želim da kažem da apsolutno ne bežimo od rasprave, jedva je čekamo, jer su manjkavost takve da će se ljudi čuditi i smejati šta je ono što je ušlo u Skupštinu, ali mi je drago zbog arhive i budućnosti da ljudi vide kakav akt je predložen od strane celokupne opozicije, svih njenih lidera, najumnijih, najmudrijih glava koje imaju. To je jako važno da ljudi vide i kakva bi katastrofa nastupila kada bi oni došli u priliku da vode zemlju. Hvala. Hvala vama.Na tom istom Kolegijumu smo bili vi i ja, da se ne ponavljam.Gospodine Milivojeviću, vi ste mi u sistemu, samo bih vas molila po kom osnovu želite da govorite.(Srđan

spomenuo.)Gospodine Milivojeviću, pokušavam da vam pomognem. Hoćete li po vremenu pošto replika ne može jer mora na neposredno? Hoćete po vremenu ovlašćenog predstavnika? Imate dva minuta. Može?Izvolite. Gospođo Raguš, ja sam se na vreme javio, odmah po izlaganju gospodina Jovanova, a vi niste zabeležili i evidentirali. Nakon toga ste posle izlaganja gospodina Jovanovića obrisali sistem i moj zahtev za repliku takođe, a onda ste ponovo dali reč gospodinu Jovanovu. Ne zameram vas. Ne smatram da je loša namera.Ali, moram da kažem da sam zadovoljan što nekih hvataju beleške dok ja govorim. Sad, za lošije đake ću morati da ponovim.

Evo, neće da sluša.Ja sam probao. Ne vredi. Hvala. **Marina Raguš** Hvala vama na razumevanju.Kao što znate, sistem je bio potpuno blokiran i molila sam sve da se ponovo sistemu sada imam gospodina Miroslava Aleksića i gospodina Zdravka Ponoša.Hoćete li po amandmanu?Gospodine Aleksiću, hoćete po amandmanu? Po kom osnovu? Po ovom amandmanu koji je podneo Srđan Milivojević?Izvolite. Da.Koristiću vreme ovlašćenog.Najpre da odgovorim gospodinu Jovanovu vezano za sednicu o litijumu da mi nešto odugovlačimo. Mi ne odugovlačimo ništa. Mi raspravljamo o najvažnijem zakonu za građane Srbije u toku jedne godine, a to je budžet, konkretno rebalans budžeta i vi biste sada hteli da ne pričamo o rebalansu, da ne pričamo o amandmanima i da nas optužite da mi odugovlačimo sednicu da se ne bi održala sednica o litijumu koju smo mi tražili. Pazite, to vređa inteligenciju.Drugo, dovoljno vremena ima da raspravimo danas i sutra amandmane. U ponedeljak ćemo krenuti sa tim vanrednim zasedanjem o litijumu u skladu sa Poslovnikom. Kad se završi, završiće se, pa krećemo na redovno zasedanje i ja ne vidim tu nikakav problem i nemojte sada da pokušavate da nama namećete nešto da mi bežimo od te rasprave. Ne želim da bežim ni od kakve rasprave, posebno o litijumu i imamo vremena po Poslovniku da to uradimo. Mogli smo prvo sa tom sednicom da idemo, ali je vama bio važniji budžet. Zašto – jer nema plata za policiju, jer nema dovoljno para za prosvetare itd. itd. i naravno za velike projekte Siniše Malog, najvećeg ikad.Dobro. Videli smo juče u medijima da je Apelacioni sud pravosnažno potvrdio zaplenu imovine Predragu Koluviji, vlasniku „Jovanjica“, najveće plantaže marihuane u Evropi i verovatno to učestvuje i u deficitu.Ne znam ta grana industrije kada je u pitanju proizvodnja droge, nije je ministar Mali uzeo u obzir kada je govorio o minusu, verovatno što je otkrivena ta plantaža na kojoj je boravio ministar Vulin utiče na prihode u budžetu, nema više tih prihoda. Izvolite ministre Vulin. se obraćate meni ili pričate sami sa sobom? Nisam shvatio najbolje. Jel pričate sa mnom ili sami sa sobom? Ne meni, u redu. Raguš** Izvinite, molim vas. Dobićete ovih par sekundi.Molim vas, gospodo ministri, dame i gospodo ministri, pravila Poslovnika se takođe odnose i na vas. Nemojte ulaziti, u redu je, ali ne možete ni sa mnom da ulazite u raspravu.Dakle, dozvolite poslanicima da kažu to što imaju i to se odnosi na sve i na poslanike, da ne dobacuju ministrima. Dakle, imate svoje vreme. To koristite bez dobacivanja da se čujemo međusobno i ova pravila važe za sve.Izvolite. Imate ovih nekoliko dodatnih. Dobro. Nadam se da ćete mi to nadoknaditi do kraja, ali nema veze. Hvala vam na ovome, na ovoj sugestiji, pošto smo mi vrlo često izloženi dobacivanju ministara sa svog mesta dok govorimo.Dakle, da, gospodine Vulin, smejete se, juče ste govorili o Petruševu i vašim sastancima u Moskvi itd. nivoima, sa kojima mi imamo sastanke i vi.Ja bih vas gospodine Vulin da pitam da li je tačno dok ste bili šef BIA da ste zajedno sa Srđanom Lolićem, direktorom „Putnika“ a.d. koga je privatizovao jedan ruski tajkun organizovali bekstvo ruskog državljanina Artema iz Mila u Moskvu, čoveka koji je optužen za trgovinu balističkih oružjem, krijumčarenjem osetljive vojne opreme, tehnologije dvostruke namene, krijumčarenje nafte iz Venecuele za Rusiju pod sankcijama? Bio je u Milanu u kućnom pritvoru. Kažu da je deo BIA izradila falš papire sa tom skinutom nanogicom s kojom je bio u kućnom pritvoru, preko Hrvatske i Bosne stigao do Srbije, zatim preko Estonije avionom „Pink Ervejza“, leti za Moskvu.Kaže da je Srđan Lolić posle toga bio dugo u bekstvu sve dok se vi sa istim Petruševim niste sreli, koga ste juče pominjali i garantovali bezbednost u Srbiji, pa se sada on ovde slobodno kreće, a „Pinku“ kaže da zbog toga je i oduzeta bila dozvola za letove.Da li je možda to

I vama to nije problem dok ovde govorite prosvetarima, lekarima i ostalima kako treba da budu zadovoljni jer im je povećana plata na 800 ili 900 evra. O tetki iz Kanade neću ni da govorim.I vi ministre Vulin ste došli ovde nama da držite juče lekcije i pričate o svemu i svačemu, a ne o budžetu. Ovo što sam ja govorio, nije o budžetu, ali je odgovor na vaše jučerašnje diskusije i način na koji ste ovde govorili, ne kao potpredsednik Vlade, ne znam zašto zadužen, očigledno sa odnose sa Rusijom i Kinom, nikakav problem nije radite to, ali nemojte ovde nama poslanicima da držite predavanja šta mi treba da radimo, s kime da se viđamo, kako i na koji način, nego se malo više pozabavite time kako da pomognete vašem prijatelju Predragu Kuluviji. Kako vreme prolazi sve smo bliži tome da će oni koji su organizovali to i tog Kuluviju iskoristili da se bavi proizvodnjom marihuane, kome je sada zaplenjena imovina, da praktično budu i oni pored njega na optuženičkoj klupi. Hvala.

vam skrećem pažnju, iako na jedan dobar i dostojanstven način vodite sednice, imate punu podršku naše poslaničke grupe za to, ali vidite da posle stižu optužbe na vaš i na naš račun, zbog toga što se oni ne drže dnevnog reda i pričaju šta im padne napamet.Ovo je sada, poštovani građani, primer kako odugovlače sednicu i kako dovode do toga da sednica o litijumu ne može da se održi. Umesto da priča o tački dnevnog reda, a to je amandman jednog poslanika, koji se odnosi na to, ako se dobro sećam, da se u prvi član dopuni još javne politike, mislim da su samo te dve reči bile tema. tema. Umesto o tome, on je čovek lično vređao i napadao ministra i potpredsednika Vlade, Aleksandra Vulina.Umesto rasprave o dnevnom redu, o amandmanu, on je iskoristio priliku da priča stvari o kojima je već osuđen, jer je iznosio neistine i da lično napada čoveka, da priča o nekim vezama sa Rusima, sa Petruševim, itd. Kakve veze to ima sa dnevnim redom. Tako se odugovlači ova sednica. Vrlo to namerno i smisleno rade. Oni to ne rade slučajno, jer oni znaju šta ih čeka i kakav debakl čeka kada se bude pričalo o litijumu. litijumu. Smislili su da odugovlače sednicu, a onda nas da optuže da mi se tobož, kao nečega plašimo. Zato vas ja molim. Ko god pomogne od dnevnog reda, ko se god udalji od dnevnog reda, da ga upozorite, da vrati, pa neka građani vide ko govori van dnevnog reda i ko zapravo odugovlači sednicu. Svako to upozorenje neko će čuti, pa neka se onda vidi. Posle neka razmisle na kraju, krajeva zašto opozicija beži od sednice koju je sama tražila. Hvala.

Ako smo se pitali gde je gospodin proveo mesec dana u Americi, sada znate. Išao je u instruktažu da mu kažu šta da kaže, koga da pita, koga da napada, što kažu u mom selu – CIA snajka, CIA …Ali, to je sasvim u redu, onaj pašnjak ispred američke ambasade je magičan. Znam da volite da idete tamo.Da krenem redom sa svim tim insinuacijama, podmetanjima, nije to ni strašno. Jeste problem da unižavate svoju zemlju i da je dovodite u poziciju da ona kao sada treba nekom nešto da se pravda. Dakle, vi bacite jednu potpuno laž, a ja ću vam sada objasniti po tačkama gde ste sve lagali i kako je to nemoguće što ste rekli, ali nije važno, važno je da sada ovo može da se zavrti po raznim po raznim portalima, a onda će ti portali da budu preneti u regionu. Neće se govoriti kako i odakle su došle informacije, već će samo biti preneto kao gotova činjenica. Onda će se vratiti ponovo kod nas, tako što ćemo mi prenositi od portala koji su došli iz okruženja, opet potpuno bez ikakve svesti odakle je i šta došlo, da li ima bilo kakvog utemeljenja. To se inače zove, osim kao deo hibridnog rata, to se zove ping-pong. Prebacite lopticu pa vam vrate lopticu i onda se tako ne samo zamajava javnost, nego se na taj način vodi hibridni rat protiv sopstvene zemlje. Vidim da su vas učili da to radite, ali moraju još bolje da vas uče i siguran sam da će biti još putovanja u Ameriku gde ćete raditi na tim stvarima.Dakle, pođimo redom. Niko u ovoj zemlji nije ni mogao, ni hteo da prebacuje bilo koga, kako ste rekli iz Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH pa u Srbiju. Pola EU je neko prošao i sada je Srbija negde prebacila. Čekajte, ajde vi to razjasnite malo sa Italijom, Slovenijom, Hrvatskom, BiH, pa dođite do Srbije. Kako nađoste Srbiju odmah. Kako niste rekli organizovana kriminalna grupa koju čine pripadnici, državljani EU iz Italije, Slovenije, Hrvatske su radili za Ruse. Ne, nego odjednom stigao u Srbiju.

gospodinu Vulinu dok vam odgovara na pitanja koja je gospodin Aleksić postavio. Iz istih razloga sam molila da se i ministri pridržavaju ovih pravila.Ja

Gospodin Lolić, pojma nemam ni gde je, šta je, šta radi, verujte mi ne znam. Dveri nisu u parlamentu, pretpostavljam da se bavi nekom drugom političkom opcijom, šta radi zaista to ne mogu da znam.Rekli ste da smo tog nekog čoveka za koga stvarno ne znam ko je, prebacili u Rusiju avionom „Er pinka“. Da su vas malo bolje poučili ili da nisu hteli da ispadnete smešni, možda su i to hteli, čudne su te obaveštajne službe, oni bi vam rekli nešto drugo. Smislili bi bilo šta drugo. Zato što privatni letovi su zabranjeni još od početka sukoba u Ukrajini. Apsolutno je nemoguće da poletite malim avionom iz Srbije i završite u Moskvi. Apsolutno nemoguće. Ne može predsednik države to da uradi. Niko na svetu ne može. To ne može ni šef CIA da uradi. uradi. Morali biste da preletite malim avionom čitav NATO pakt i da oni ne znaju ko je u avionu i da vas puste. Usput je zabranjeno. Ne može da se leti malim avionom za Moskvu. Gotovo. Završeno. Dakle, potpuna i apsolutna neistina. Ne znam što vam to nisu objasnili. Dakle, sada sam vam objasnio zašto to što ste rekli je apsolutno nemoguće. Gospodin Patrušev, vi stvarno mislite da se on bavi takvim stvarima

sa parnjacima te visine, ali do sada niste, pa ne znate da to tako ne funkcioniše.Inače, što se tiče i „Er pinka“ za koji ste rekli da su im oduzeli dozvolu i tome slično, na moju veliku žalost, moj venčani kum Željko Mitrović je mnogo bliže Amerikancima nego vi i jedino ako ste ljubomorni na njega što on može da dođe i više od ambasadora Hila nego vi. On i ja se tu apsolutno ne slažemo i ako mislite da bi imi on pomogao da švercujem nekog u Rusiju, stvarno ste onako baš, baš. Mnogo ste dobar čovek da se to graniči sa divnošću. Tako da evo, sada sam vam dokazao redom.Što se tiče odmah da vam kažem, ne znam, vrlo je moguće da to imamo u oduzetim vozilima. Gospodine, nikada niko ni jedan dinar ne bi dao za takvo vozilo. Postoji budžet, evo ovde vam je, tačno se zna šta može da se kupi. E sad, ono što ja ne znam,

nismo ga kupili. Više bi nas koštalo da kupimo Tipa, jer bi morali da ga platimo, a ovo se oduzima. Jel znate ko oduzima takva vozila, nažalost, žao mi je što vas u službi nisu podučili - sud, ne policija, ne BIA, ne vojska, sud. Kome? Kriminalcima. Jel vam žao?

Opet nismo došli do Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Opet nismo pričali ni o čemu što je bar istinito. U redu, navikli smo. Znate kako, kada razgovarate sa ljudima koji nemaju nikakva uverenja, uvek vam na kraju ostanu samo lične uvrede,

sve.Žao mi je, dame i gospodo, žao mi je, drugarice i drugovi, žao mi je, građani Srbije, što nećete ni danas čuti ništa osim ličnih uvreda, ali dobro, ako volite da pravite cirkus od svega, biće cirkus. Žao mi je. **Marina Ja moram da vas uverim da cirkusa neće biti. Može da bude pauza i da nastavimo sledeći dan i tako svakog dana. dana. Cirkusa dok vodim sednicu neće biti. Ako ne budem mogla da obezbedim red i mir za svakoga od vas i za naše goste, neće biti sednice.

Hvala.Na početku par reči o ovoj diskusiji na temu da li imamo vremena ili nemamo vremena da govorimo o litijumu i ko je potrošio to vreme, ako ima volje, naći ćemo načina da to rešimo.

se tiče potrošenog vremena, želim da vam skrenem pažnju da su dobar deo vremena potrošili ministri iz ove Vlade, posebno dvoje od njih, koji izgleda najčešće to i rade i zato i služe ovde, gospodin ministar Martinović i ministarka Đurđević Stamenkovski, čiji nastupi su bili dosta smorni, stekao sam utisak, i za članove Vlade. Naravno, tu ne ubrajam gospodina Vulina, koji je isto tako dosta govorio, njegovi nastupi su uvek interesantni i meni svaki put kad padne pažnja ja pogledam u njega i čak i kad ne govori, mene to

Moram da vam kažem da sam bio vrlo zadovoljan što se tiče metodološkog elementa nastupa predsednika Vučića. Prvi put posle sedam-osam godina taj nastup je bio baš onakav kakav treba da bude u UN. Ovaj put nije improvizovao, nije govorio iz glave, nije govorio onako kao što se obraća pretpostavljam na stranačkim sastancima, ovaj put je govorio onako kako se govori u UN, pročitao je napisan govor, nisam ironičan, to se tako radi, tako se tamo nastupa.Što se tiče supstance, to je bilo relativno umiveno, bilo je opet većinski za domaću upotrebu, ali ipak malo smirenije. Mislim da na njegov govor neće imati ovaj put primedbe ni Šolc, ni Makron, verovatno će jedino Kurti imati primedbe, jer se nije obrušio na njega, a Kurtiju za izbore treba to kad ga Vučić napadne. Ovaj put ga nije napao, pa sa te strane jedino može da bude problem.Završio problem.Završio je zaklinjanjem da nikad nikome nećemo dati slobodu ni nezavisnost. To je jako lepo. O Kosovu ne reče ništa, na temu davanja. To je nešto što sam primetio i mislim da je dobro što je ovaj put ipak govorio o Kosovu, ali nije spomenuo kad je govorio o tome šta to nećemo dati. Možda je kasno?Ipak će ovaj govor biti upamćen po jednoj stvari koju je izgovorio, a to je jedna kratka rečenica. Rekao je - ovde svi govore o Ukrajini, niko o Srbiji. Bože sačuvaj i sakloni. Pa, dobro je da ne govore na taj način tamo o Srbiji. Ja sam prilično uveren da, za razliku od ostatka govora koji su pisale neke školovane diplomate, da mu ovu rečenicu nijedan ozbiljan speech writer nije tu ubacio, možda je on to sam ubacio i odudaralo je od svega.U tom nastupu bio je i onaj obavezan deo koji se izgovara na izborima za mis, to je o miru u svetu i ljubavi prema svojoj domovini, to je okej, ne zameram, to se tako isto radi, nekome stoji bolje, nekome lošije. Ali za vreme dok je on bio tamo u UN i govorio, ovde u Srbiji, u Beogradu, bio je sin gospodina Trampa. Jedna od tema verovatno je bila Generalštab. Ne znam da li ste primetili, ali izgleda da je rušenje počelo iz Resavske, da niko ne vidi. Čudno da gospodin Vučić nije bio na otvaranju radova, da predsednik države nije bio na početku rušenja srpskog Generalštaba. On je uvek na početku svih radova. Što je sad propustio?Dok je Vučić govorio kako Srbija neće ni na istok ni na zapad, na sever, ni jug, njegovi ministri su se vrteli ukrug. Kao što sam rekao, jedan se hvalio svojim odnosima sa Moskvom, drugi je radio neke druge stvari u Vašingtonu. Tako da bih rekao da to njegovo zaklinjanje gde Srbija neće, da u praksi izgleda sasvim drugačije.Par stvari na temu zašto mi uopšte imamo rebalans budžeta. Rebalans budžeta se radi onda kad stvari nisu izbalansirane. Budžet bi trebalo da bude balansiran, koliko ja to razumem, da su prihodi i rashodi u nekom srazmeru. U momentu kada se desi veliki disbalans, rade se rebalansi. Pretpostavljam da je to i sada povod. Međutim, taj disbalans je dosta veliki, pa je dobro da se vidi gde je taj problem najviše izražen i zašto se to sedilo. Imam utisak da je to najizraženije u odbrani, a to se i vidi. Od planiranih milijardu i 350 miliona ili tako nešto, sada imamo situaciju da se to diže skoro za 500 miliona i lepo je objašnjeno da većina toga ide za "rafale". Neću govoriti o tome da li nam trebaju "rafali", da li treba baš da budu "rafali" ili nešto drugo.Ono što je gotovo neverovatno, to je da mi rebalans zbog toga radimo u septembru ove godine, što ukazuje da niko nije planirao tu kupovinu u decembru prošle godine. Kupovinu od 2,7 milijardi, kupovinu robe, nazovimo to tako, koja se kupuje jednom u 30-ak godina, 20, 30, mi smo mnogo davno kupovali avione kao zemlja. Ako se to radi tako retko i ako tako mnogo košta i ako je to tako veliki udeo u budžetu, zar je moguće da to niko nije planirao kao trošak u ovoj godini, nego je nekome palo naprasno na pamet da se ove godine krene u trošenje 2,7 milijardi i da ove godine treba da izdvojimo već jednu petinu tih troškova i da sad tražimo te pare u budžetu? To sistemi ne rade. To može tako kad to radi jedan čovek. Tako se ne planira, tako se ne troši. Tako to ne radi ni pijani bogataši. Verujem da ni sultan od Bruneja tako ne kupuje zlatni escajg, a mogao bi.Nije to jedina stvar gde se traže dodatne pare za vojsku, jedan deo je, naravno, za vraćanje služenja vojnog roka. To je, inače, stvar za koju sam ja pitao Gašića. Žao mi je što ga nema ovde, ne znam zašto nema ministra odbrane, a najveća stavka u povećanju budžeta je za odbranu. Nadam se da nije neki zdravstveni razlog. Ako jeste, izvinjavam se. Ako su neke druge, onda stvarno nemam razumevanja zašto nije ovde danas. Naravno da je izdatak ako se ponovo uvodi služenje vojske. Pitao sam ga to na Odboru za odbranu. Nadam se da su se i bez toga setili da to urade.Ono što i dalje ostaje problem, obrazloženje koje smo čuli preksinoć, čini mi se, od načelnika Generalštaba, generala Mojsilovića, gde je on potvrdio to što ja tvrdim već odavno, da je vojska tragično nepopunjena. On je sam rekao – mi imao rupu od 14 generacija. On kaže da se kasni. Ja mu verujem, znam da se kasni. Ono što je problem u njegovom izlaganju i obrazloženju je to što ovaj način neće da reši taj problem.Ova Vlada je, ja to priznajem, izdvajala dosta za opremanje vojske prethodnih godina. To ovu vojsku nije učinilo efikasnijom. Ne može to da se reši samo opremom, ljudi nedostaju. Na ovaj način to neće da se reši.Na ovaj način, sa 75 dana, imaćete ljude koji neće biti u stanju ni da radi mirnodopski deo vojničkog posla, a kamoli ratni. To što nekoga naučite da se brije redovno, da namesti krevet ili, što reče Mojsilović, da koristi šatorsko krilo, to nije u redu. Najgore je što ćete ih sutra držati u evidenciji kao rezervni sastav, kao ratnu vojsku a da, ne daj Bože, bude rata oni bi mogli da budu upućeni u rat na isti način na koji je poslata omladina 1945. godine da gine na Sremskom frontu. Imajte to u vidu, to se ne radi tako.Uz sve to, tragičan dokaz da to ne valja, da to ne ide tako je ovo što se desilo pre neki dan sa onom tragedijom. Ne želim da to bude nešto što će neko primetiti kao zloupotrebu, ali ako imate čoveka od 54 godine i na takvim ljudima stoji vojska, civili, zastavnici, oni sad voze borbene sisteme i upravljaju njima. To nije operativno upotrebljiva vojska.Na ovaj način taj problem neće da se reši, opet će ova deca, sa 75 dana, biti sposobni samo da se briju redovno i da ispale tri metka. Oni neće moći da zamene te ljude koji su u šestoj deceniji. Taj problem se tako ne rešava.Da idemo na sledeću temu, ova je sama po sebi problematična.Jedna od stavki u ovom budžetu koja se pominje, a imamo još dva zakona o kojima razgovaramo, to je energetika. Pretpostavljam da smo primetili da je gospodin Đurić potpisao pre neki dan sa podsekretarom Stejt departmenta Sporazum o strateškoj strateškoj saradnji sa Sjedinjenim državama. To zvuči dosta impresivno i nemam ja ništa protiv toga. Dobro je da imamo stratešku saradnju sa velikim i moćnim zemljama.Taj

da mi, ministar da je tu, objasni zašto se to krije od naše javnosti.Druga stvar je ono što piše u tom papiru, a to je nadležnost za sprovođenje tog zakona. U članu 1. stav 3. pod b piše da je sa američko strane to Ministarstvo trgovine, a sa srpske strane nekakva Radna grupa. Koji je razlog da sa naše strane bude neka radna grupa?U istom tom članu stavu 4. piše da Amerikanci neće biti članovi Radne grupe sa srpske strane. Zar to mora da se napominje? Kako će Amerikanci da budu, uopšte kako mogu da budu sa naše strane?Ministre Mali,

ovde.Postavlja se pitanje – zašto je ovaj papir koji je bio na stolu još 2023. godine tek sad potpisan? Da li je problem u tome što neko želi da izbegne obaveze iz Poglavlja 27 u oblasti ekologije, recimo recimo za Jadar, to je bio problem? Da li ovde žele da se izbegnu najviši standardi koje ćemo imati ako ako budemo potpisivali neka poglavlja u međuvremenu?Ministarka Đedović se hvalila kako je ovo papir iz oblasti, u stvari sporazum, nedavno potpisan sporazum za solarnu energiju sa jednom firmom za koju je rekla, u stvari to je posao koji se radi sa jednom južnokorejskom firmom i jednom američkom firmom. Ta južnokorejska firma je „Hjundai“, ona je to pomenula, pomenula i američku firmu. Rekla je da je to „UGT Rejunabls“, i to je u redu. Ono što je zanimljivo jeste što ta korejska firma isporučuje tehnologiju, nije jasno šta isporučuje američka firma. Pretpostavljam kontakte na srpskoj strani i i bankarske garancije.Sve bi to bilo u redu, ne znam zašto je krila da iza te firme, američke, stoje Srbi, vrlo uspešni Srbi. Šta je tu problem?Zar je problem što je gospodin Rajišić iza te firme, koji je prijatelj još iz zemunskih dana Željka Mitrovića? Pa, zar prijatelj Željka Mitrovića nije i Aleksandar Vučić pa to nije problem? Šta se tu krije, ako je sve u redu?Par reči o izdvajanju za Kosovu. Treba, naravno sve je u redu. Ovde je bilo reči oko toga i deljenje lekcija šta sve ne sme da se kaže o Kosovu i ne sme da se pomene da je to, Kosovo je, nego Kosovo je i Metohija, i pitao nas je premijer šta bi mi uradili da izbegnemo bombardovanje i sačuvamo Kosovo? Dosta neobično pitanje od nekoga ko predstavlja vlast koja i te kako ima udela u tome što nije prvo izbegnuto, a drugo ostvareno.Bilo bi bolje pitanje – šta su bili ratni ciljevi na Kosovu ljudi koji su sad ovde u ovoj vlasti jer i tada su bili i da li su ih ostvarili?Drugo pitanje koje bi trebali da postavite sebi – šta su bili vaši pregovarački ciljevi od 2012. godine do danas i da li ste ih ostvarili? Rekao bih – ni jedno, ni drugo. Ni jedno, ni drugo kako treba. Izgubili ste u miru ono što niste uspeli da izgubite u ratu 1999. godine.S druge strane, druge strane, postoji teorija i prigovaranje da je nekadašnja vlast imala neuspešnu politiku, i Kosovo i Evropa, i da je to bilo neuspešno. Jeste, bilo je neuspešno. Ono što je porazno je što ova vlast ima politiku